Мисля, че можем да продължим, госпожо Димова.

се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 Благодаря. Изказвания? Няма изказвания. Подлагам на гласуване два текста. Първият е редакцията на

§ 57: „§ 57. В чл. 68 се създават ал. 3 и 4: „(3) Физическо лице, което не изпълни разпореждане или акт за забрана на органите на официалния контрол по този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 1500 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв. лв. (4) Когато нарушението по ал. 3 е извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“

лице, което наруши разпоредбата на чл. 29, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 е извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“

72а. (1) Физическо лице, което наруши разпоредбата на чл. 29, се наказва с глоба в размер от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение глобата е в размер от 3000 до 5000 лв. (2) Когато нарушението по ал. 1 извършено от юридическо лице или от едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение санкцията е в размер от 5000 до 10 000 лв.“

става § 62: „§ 62. В § 1а от допълнителните разпоредби се създава т. 17: „17. „Пратка“ е количество фураж от една и съща категория или с едно и също описание, вписано в един и същ документ, транспортирано с едни и същи транспортни средства.“

предложение от народния представител Светла Бъчварова и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 31, който става § 37: „§ 37.

5: „(5) Мерките, наложени по ал. 1, се отменят със заповед на компетентния орган, когато необходимостта от прилагането им отпадне.“ 4. В чл. 133: 133: а) създава се ал. 1: „(1) Общинските съвети определят с наредба обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни по смисъла на Закона за животновъдството на територията на съответната община.“;

той не допуска транзитното преминаване и връща пратката обратно. (3) В случаите по ал. 2, когато връщането е невъзможно, с разпореждане на официалния ветеринарен лекар на ГИВП животните се отнемат в полза на държавата и се насочват за: 1. продажба на търг – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им; 2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за клане. (4) В случаите по ал. 3 се прилагат изискванията на чл. 219а,

„Чл. 219а. (1) Когато трета страна получател откаже приемане на пратка с животни със страна на произход от Европейския съюз при благоприятна епизоотична обстановка, Българската агенция по безопасност на храните уведомява компетентния орган на съответната държава членка, издала сертификата, придружаващ пратката, след получаване на съгласие от този орган официалният ветеринарен лекар на ГИВП с разпореждане връща пратката. Разходите за връщането на пратката са за сметка на лицето, отговорно за пратката. (2) Когато връщането на пратката по ал. 1 е невъзможно поради неблагоприятна епизоотична обстановка или поради несъгласие на компетентния орган на държавата членка, издала сертификата, да приеме пратката, когато пратката не представлява опасност за живота и/или здравето на хората, и/или животните, с разпореждане на официалния ветеринарен лекар на ГИВП животните се отнемат в полза на държавата и се насочват за: за: 1. продажба на търг – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за разплод или за производство, като с приходите се покриват разходите до продажбата им; 2. клане – в случаите, когато в сертификата, придружаващ пратката, е посочено, че животните са предназначени за клане. клане. (3) В случаите по ал. 2, т. 1 търгът се провежда при условия и по ред, определени в наредба на министъра на земеделието, храните и горите. (4) В случаите по ал. 2, т. 2 официалният ветеринарен лекар, издал разпореждането, незабавно информира Централното управление на БАБХ, което определя кланицата. Клането се организира от директора на ОДБХ, на чиято територия се намира кланицата. (5) Добитите суровини при клането по ал. 2, т. 2, когато са годни за консумация от хора, се предоставят на лица, получили разрешение за оператор на хранителна банка или на специализирани институции, предоставящи социални услуги по Закона за социално подпомагане. подпомагане. Разходите за транспортирането, престоя и клането на животните, както и за съхранението на добитите продукти се заплащат от лицата или специализираните институции, на които са предоставени. (6) Добитите суровини при клането по ал. 2, т. 2, когато не са годни за консумация от хора, се предоставят за друга реализация или унищожаване по разпореждане на директора на съответната ОДБХ, в което се посочват условията за реализацията или унищожаването. Разходите за унищожаването са за сметка на лицето, отговорно за пратката. Чл. 219б. 219б. (1) Когато трета страна получател откаже приемане на пратка с животни със страна на произход от Европейския съюз и пратката представлява опасност за живота и/или здравето на хората, и/или на животните, поради наличие на обстоятелство по чл. 179, ал. 3, официалният ветеринарен лекар на ГИВП издава разпореждане за евтаназия на животните при спазване на изискванията за хуманно отношение към животните. Евтаназията и унищожаването са за сметка на лицето, отговорно за пратката. (2) Изпълнителният директор на БАБХ незабавно уведомява за предприетите мерки по ал. 1: 1. 1: 1. граничните инспекционни ветеринарни пунктове на територията на Република България; 2. граничните инспекционни пунктове на територията на другите държави – членки на Европейския съюз; 3. Европейската комисия; 4. страната на произход на пратката. Чл. 219в. (1) Когато при внос, износ или транзитно преминаване на пратки с животни при проверките на ГИВП в Република България се установи нарушаване на изискванията на Регламент (ЕО) № 1/2005, официалният ветеринарен лекар с разпореждане налага една от мерките по чл. 23 от същия регламент, като разходите за изпълнението й са за сметка на лицето, отговорно за пратката. (2) Когато за изпълнение на мярка по ал. 1 е необходимо временно животните да престоят, разпореждането се посочва най-близкият пункт за почивка, разполагащ със свободен капацитет за престой на животните, като разходите са за сметка на лицето, отговорно за пратката. (3) Когато в случаите на ал. 1 се наложи мярка

за умъртвяване или евтаназия на животните, когато: 1. пратката с животни по ал. 1 представлява опасност за здравето и/или живота на хората, и/или животните, и/или и/или 2. се констатира наличие на обстоятелство по чл. 179, ал. 3, и/или 3. няма никакъв друг начин за отстраняване на нарушенията на изискванията за хуманно отношение към животните.

по отношение на несъюзни стоки, органите на БАБХ писмено уведомяват митническите органи, които вземат решение за отнемане, унищожаване или продажба в съответствие с разпоредбите на Дял V, Глава 4 „Разпореждане със стоки“ от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 269/1 от 10 октомври 2013 г.) и Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ, L 343/558 от 29 декември 2015 г.)“. г.)“. 10. В чл. 285 се създават ал. 8 и 9: „(8) Когато изследванията по ал. 2, т. 2 не могат да бъдат извършени в лаборатория на БАБХ, в срок до 45 дни от подаване на заявлението по чл. 279, изпълнителният директор на БАБХ писмено уведомява заявителя и изпраща мострите за извършване на изследвания в официална лаборатория за контрол на ВМП на територията на Европейския съюз. (9) Разходите за изпращане на мострите и извършването на изследванията по ал. 8 са за сметка на заявителя.”

Който при транспортиране на животни и при поискване от официален ветеринарен лекар не представи изискуеми документи по чл. 4, чл. 5, параграф 4 или чл. 6, параграф 1, параграф 1, 5 и 8 от Регламент (ЕО) № 1/2005, се наказва с глоба в размер на 200 лв. За наложената глоба се издава фиш на мястото на нарушението от официалния ветеринарен лекар, установил нарушението. Образецът на бланката на фиша се утвърждава от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните и указанията в нея са на български и английски език. На лице, което оспорва извършеното от него нарушение или откаже да подпише фиша, се съставя акт за установяване на административно нарушение. (2) Физическо лице, което транспортира животни в нарушение на изискванията, посочени в чл. 4 – 11 от Регламент (ЕО) № 1/2005, се наказва с глоба от 1000 до 3000 лв., а при повторно нарушение – от 3000 до 5000 лв.

Няма изказвания. Подлагам на гласуване текста на вносителя, който се подкрепя от Комисията, относно наименованието на подразделението и редакцията, която Комисията предлага на текста на § 54, който става § 63.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 56, който става § 65: „§ 65. В Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския се правят следните изменения: 1. В чл. 9: а) в ал. ал. 1 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 г. за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране селскостопанските продукти (ОВ, L 114/3 от 26 април 2008 г.), наричан по-нататък „Регламент (ЕО) № 376/2008” и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237 на Комисията от 18 май 2016 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за прилагане на системата на лицензии за внос и износ и за допълнение на Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на правилата за освобождаване и задържане на обезпечения, внесени във връзка с тези лицензии, и за изменение на регламенти (ЕО) № 2535/2001, (ЕО) № 1342/2003,

Регламент за изпълнение 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на системата за лицензии за внос и износ (OB, L 206/44 от 30 юли 2016 г.), наричан по-нататък „Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239“

2. В чл. 10 думите „Регламент (ЕО) № 376/2008 и регламентите, свързани с неговото“ се заменят с „Делегиран регламент (ЕС) 2016/1237, Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/1239 и регламентите по тяхното“.“

Колеги, на посещение днес в Народното събрание са гости от Стара Загора. Моля да ги поздравим.

Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за държавните такси, № 754-01-81, внесен от Михаил Христов и Крум Зарков на 22 ноември 2017 г., приет на първо гласуване на 11 януари 2018 г. „Закон за изменение на Закона за държавните такси“.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 1, както и заглавието на подразделението „Заключителни разпоредби“.

трайно увреждане“; б) в т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с „лица“. 2. В чл. 74, ал. 3 думите „инвалидите по рождение и инвалидите с придобита инвалидност“ се заменят с „лицата с вродени и лицата с придобити трайни увреждания“.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Първо, като един от вносителите на Законопроекта се обръщам с благодарност към всички, които го подкрепиха, към народните представители, които направиха качествени предложния, за да бъде подобрен, лично към госпожа Светлана Ангелова, която работи много по Закона (ръкопляскания от ГЕРБ), както и към доктор Адемов. Благодаря Ви. Обръщам се също и към администрацията, която ще прилага този закон. Нека волята на законодателя бъде напълно ясна. Промените, които правим, са терминологични. Те нито разширяват, нито намаляват кръга лица, които са засегнати от променените разпоредби. Премахнахме – и това е за добро – една неадекватна дума от българското законодателство. Оттук нататък в ръцете на администрацията е този закон да бъде прилаган конкретно и да не създава проблеми. Сигурни сме, че това няма да стане, но е нужно да бъде казано. Волята на законодателя в този случай би трябвало да бъде и е ясна. Благодаря Ви още веднъж. (Частични ръкопляскания от

Благодаря Ви, госпожо Председател. За себе си недоумявам, чудя се защо се налага тази промяна и какво обидно има в думата, която е придобила гражданственост. Тя има историческо значение, етимологията е ясна. Думата е за мен дума, от която никой не може, не бива и не трябва да се засяга. Изглежда, че думата е френска. Не искам да влизаме в този спор, в тази тази драма, в тази територия за изследване. Знаем, че в Париж съществува Домът на инвалидите. Точно така е наречен, по какъв повод е построен, от кой е построен. Когато става такава замяна на думи, една корекция в езика, все се сещам за великия Оруел и неговата книга „1984 година“ и за новоговора, който е понятие от тази невероятна книга, която, имам чувството, е имала прозренията в наши дни и която ще надникне далеч и в бъдеще. Тук виждам трогателно единомислие между всички. Не знам какво е това движение, което правим. С какво ще променим нещата с това ново понятие? А този новоговор ни залива отвсякъде. Има ред други думи, които са нови. Няма да ги споменавам сега. Ще го правя в контекста на това, когато те се употребят. Аз много пъти съм възнегодувал и съм се чудел защо трябва да подменяме понятията, думите, кой ни кара, на каква цена, не влизаме ли в някаква схема, не е ли това някаква поредна директива, че някъде това се правело, че някой считал, че така било по-уместно?! Това са моите разсъждения. Щом толкова държите, щом Ви е толкова важно, направете го, но се чудя какво ще произтече на ползу роду, за българския интерес и за това, за което сме призвани? Благодаря Ви.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми господин Шопов! Адмирирам Вашето недоумение, защото към Оруел беше хубава. Въпросът е, че когато се подменят понятията или в оборот влизат нови понятия, които описват познати социални, биологични и други явления, Вие задавате въпроса какъв е смисълът от това, доколкото разбирам, или търсите смисъл в това нещо. Най-малкото, ние трябва да отговорим за себе си какъв е смисълът от това. Може би защото някои думи и понятия са натоварени с негативна конотация или по-скоро създават усещането за социална изолация в определени групи. Ви, доколкото разбирам, е свързано със съдържателната страна на въпроса. Искам да Ви уверя, че върху съдържателната страна на въпроса никой не разсъждава, никога не е разсъждавал и няма намерение да разсъждава. А когато става въпрос по някакъв фактически начин да се помогне на такъв тип хора, със законодателство и не само със законодателство, а практически да се помогне, тогава отсъстват абсолютно всички институции. Това е част от лицемерието на либералната буржоазия. Благодаря, господин Жаблянов. Друга реплика? Не виждам. Заповядайте, господин Шопов, за дуплика. Благодаря Ви. Аз зададох въпроси и мисля, че получих отговор, който изключително ми импонира и с който бих продължил да разсъждавам, да търся генезиса за това безсмислено действие, което осъществяваме днес в пленарната зала и което оттук нататък явно за някои ще има някакъв смисъл и значение. Да, това е част от либералния модел, в който сме натикани и който либерален модел непрекъснато подменя понятията, истинските стойности, който се опитва да бъде благоприличен, благонравен и да показва загриженост за хората, но само да показва, без да има истинска грижа. Тук си спомням за един друг литературен пример. Урсула Ле Гуин на едно място във финала на своите книги „Землеморие“ разсъждава за същността на думичките, за истинския смисъл на имената, на което тя отдала страшно голямо значение, че много често същността на нещата се превръща в звученето на думите и това е процес, който може да бъде движен, манипулиран, направляван. Тук, господин Жаблянов, стигаме до отговора – целта е да се направлява процесът. Това са дълбочинни лостове, с които се променя съзнанието на хората. Това са трайни, съществени, много значими, важни лостове за промяна на обществото, на процесите и същността на процесите – от имената на думите, от названията, и в превръщането на определени процеси в реалности.

Моля, режим на гласуване за допуск на заместник-министър Петрова.

Доклад относно Законопроект за изменение на Закона за социално подпомагане, № 702-01-59, внесен от Министерския съвет на 22 декември 2017 г., приет на първо гласуване на 24 януари 2018 г.

документите, удостоверяващи регистрацията по националното им законодателство; 2. декларация, че кандидатът не е обявен в несъстоятелност, не е в производство за обявяване в несъстоятелност и не е в ликвидация; 3. свидетелство за съдимост на чуждите граждани,

т. 4 от Закона за социално подпомагане прилагат и документите по чл. 43в, ал. 4 не по-късно от един месец преди датата на изтичане на срока на лиценза.“;

Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! Представям на Вашето внимание: „ДОКЛАД относно Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване

гласуване Законопроект, чието заглавие току-що прочетох. В заседанието участваха 21 народни представители. Председателят на Комисията по отбрана Константин Попов разясни смисъла на двете технически споразумения и подчерта необходимостта от гласуването им. Законопроектът беше представен от името на вносителите от заместник-министъра на отбраната Атанас Запрянов. Нотите за присъединяване на България към двете технически споразумения са подписани от българска страна на 20 октомври 2017 г. Предмет на първото – ATARES, е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт, а второто – SEOS, е осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на сухоземния, речен и морски транспорт, наречен в Споразумението „транспорт по повърхността“. двете споразумения осигуряват дейности на Въоръжените сили в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа“, на който България е член по силата на Закон, ратифициран от Четиридесет и четвъртото народно събрание на 13 юли 2017 г., г., обн. в ДВ, бр. 60 от 25 юли 2017 г. Двете споразумения регламентират логистична поддръжка между участващите страни – членки на НАТО, при транспортиране на личен състав и доставка на имущества за учения или операции на основата на взаимно предоставяне на услуги предоставяне на услуги чрез съответни средства – самолети, кораби, контейнеровози и автомобилна техника. Основен принцип при действието на споразуменията е услугите, които се предоставят, да бъдат посрещани със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа на получаване на същата насрещна услуга. Така провереният вече в практиката принцип създава неограничени възможности всяка страна да ползва най-добрите за момента услуги на която и да е страна и да предоставя услуги на другите чрез Центъра за поддръжка „Европа" на основата на изравнителен механизъм във времето за един достатъчно продължителен срок. Всяка страна членка може да предостави свои способности на друга страна. Ползвалата ги страна възстановява направените разходи, като при дадено събитие предоставя свои способности за ползване от другите страни. Основната разменна единица е еквивалентни часове, с което се избягват директни плащания, но се въвежда изравнителен механизъм за взаимните за взаимните услуги, при който отчитането се извършва в края на всеки петгодишен период. Двете споразумения съдържат необходимите приложения с дефиниции, раздели и множество анекси, които в детайли регулират практическото действие, процедурите, отчетността, компенсациите, разрешаването на спорове, произшествия и инциденти и действията при надхвърляне на оперативните параметри на петгодишния лимит между участниците. Финансови плащания може да възникнат в краен случай при непокриване на предоставени услуги след изтичането на петгодишния срок. Това налага ратификация на Проектозакона от Народното събрание, при условие че в настоящия момент евентуални финансови измерения е невъзможно да бъдат предвидени. Следва да се има предвид,

съюз и международно сътрудничество“ по Програма 4.6 „Разходи по съюзни ангажименти“ на Министерството на отбраната. В случай че се стигне до някакво плащане по предвидения изравнителен механизъм, средствата ще бъдат налице. Като се има предвид значително по-големите активности, които България осигурява като страна домакин отколкото участието ни извън региона на Югоизточна Европа, може да се предположи, че на страната няма да се наложи да компенсира с директни плащания. Техническото споразумение се предлага за ратифициране от Народното събрание на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България, тъй като по силата му съществува хипотеза за финансово задължение в дългосрочен период, което по механизма за функциониране на споразуменията не може да се определи предварително и да се фиксира като предполагаема сума. В обсъждането на Законопроекта беше изразена пълна подкрепа за неговото ратифициране. В последвалото гласуване участваха 21 народни представители. С пълно единодушие от 21 гласували „за“ Комисията по отбрана прие следното становище: Предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република,

взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, от 16 януари 2018 г.“

Госпожо Ангелова, само ще кажете „Законопроект за ратифициране…“, за да не изчитаме цялото заглавие, защото е прекалено дълго.

№ 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г. Законопроектът беше представен от господин Атанас Запрянов, заместник-министър на отбраната. Двете технически споразумения осигуряват дейности на въоръжените сили в рамките на Центъра за координация на придвижването „Европа“ (МССЕ). Нотите за присъединяването на Република България към тях са подписани на 20 октомври Техническото споразумение ATARES има за предмет осъществяване на международно сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт, а в областта на транспорта. Основен принцип при действието на двете споразумения е услугите, които се предоставят, да бъдат посрещани със съответни насрещни услуги в пълен размер, в разумен срок, но не непременно на двустранна основа или на основа на получаване на същата насрещна услуга. По този начин всяка една страна има възможност да получи най-добрите за момента услуги на която и да е друга страна. Чрез изравнителен механизъм в края на периода – 60 месеца – е възможно, да се потърси и реализира финансово възстановяване на направените разходи, в случай че получената от българската страна услуга не бъде възстановена. Практиката показва, че тази опция се използва изключително рядко от страните - членки на МССЕ. В клаузите на двете технически споразумения се предвижда възникване на финансови задължения между участниците при обмена на услуги в областта на транспортирането и придвижването, което обстоятелство налага ратификацията им със закон на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България. След представяне и обсъждане на Законопроекта се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: с 13 гласа „за“, без „против“ и 5 гласа „въздържали се“, Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД относно ратифициране на Техническо споразумение, № 802-02-3, внесен от Министерския съвет на 16 януари 2018 г. На редовно заседание, проведено на 24 януари 2018 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от Анатолий Величков – заместник-министър на отбраната, както следва: На 20 октомври 2017 г. от българска страна са подписани ноти за присъединяване към техническите споразумения ATARES и SEOS. Предмет на техническите споразумения ATARES и SEOS е международното сътрудничество за обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили в рамките на Център за координация на придвижването „Европа“ (МССЕ). Техническите споразумения ATARES и SEOS дават дефиниции, указват приложимостта и конкретизират процедурите по заявяване и принципите за компенсации при обмен на услуги в областта на транспортирането и придвижването, отговорностите на участниците и разрешаването на възникнали спорове и други с уговорката, че националните изисквания са с приоритет пред дейностите, обхванати от споразуменията. Причините, които налагат ратифицирането на техническите споразумения ATARES и SEOS от Народното събрание, са следните: Техническото споразумение относно Център за координация на придвижването „Европа“, към което българската страна се е присъединила с Нота за участие, подписана на 14 ноември 2016 г.,

В клаузи на техническите споразумения се предвижда възникване на финансови задължения между участниците при обмена на услуги в области на транспортирането и придвижването. След изслушване на мотивите към Законопроекта се проведе обсъждане и гласуване, в резултат на което със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 4 от Конституцията на Република България,

Не виждам. Подлагам на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт и дейности на военновъздушните сили (ATARES) и на Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността

Благодаря, госпожо Председател. На основание чл. 80, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам двете гласувания на този Законопроект да преминат в едно заседание. Други предложения? Не виждам. Подлагам на гласуване предложението на господин Тошев да приемем и на второ четене тази ратификация.

Благодаря, госпожо Председател. „ЗАКОН за ратифициране на Техническо споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт

и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили (SEOS), № 802-02-3, „Член единствен. Ратифицира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на въздушния транспорт

само не четете заглавието пак, просто се изкажете.

Почувствах, така, господин Тошев, леко ръмжене в една част на залата, но това е добре, защото значи някой се страхува от мен. Какво бих искал да кажа, уважаеми колеги? Уважаеми господин Тошев, уважаема госпожо Председател! Ние сме разгледали на Комисия считаме, че то е навременно, че то ще свърши работа и даже смятаме, че леко сме закъснели с ратификацията. Ние

Подлагам на гласуване Член единствен, сега ще го прочета, защото малко е бил съкратен от господин Тошев, ще го прочета отново. „Член единствен. Ратифицира Техническото споразумение между министъра на отбраната на Кралство Белгия, министъра на отбраната на Френската република, Федералното министерство на отбраната на Федерална република Германия, Министерството на отбраната на Италианската република, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия, министъра на отбраната на Кралство Испания и държавния секретар по отбрана на Обединеното кралство Великобритания българската страна се присъедини с нота за присъединяване на 20 октомври 2017 г., и Техническо споразумение между Министерството на отбраната на кралство Дания, министъра на отбраната на Кралство Нидерландия, Министерството на отбраната на Кралство Норвегия и Министерството на отбраната на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия относно взаимна поддръжка чрез обмен на услуги в областта на транспорта по повърхността за осигуряване на дейности на въоръжените сили към което българската страна се присъедини с нота за присъединяване на 20 октомври 2017 г.“ Моля режим на гласуване.

Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 31 януари 2018 г., разгледа и обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, На заседанието присъстваха: от Министерството на туризма – Николина Ангелкова – министър, и Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“; от Комисията за защита на потребителите – Димитър Маргаритов – председател, и Константин Арабаджиев – заместник-председател; Благой Станчев от Националното сдружение на общините в Република България; представители на работодателски и синдикални организации; представители на туристически, хотелиерски и ресторантьорски национални и регионални сдружения. Законопроектът бе представен от министър Ангелкова. Според вносителя целта на предложения Законопроект е транспониране на Директива (ЕС) 2015/2302 относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги и хармонизирането на българското законодателство с това на останалите държави от Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Разписани са по-обстойно правата на пътуващия и на туроператора. Обезщетенията при неизпълнение на задълженията са променени според Директивата. Определя се давностен срок за предявяване на претенции за обезщетения. Министерството на туризма става централно звено за контакт с останалите държави от Европейския съюз във връзка с предоставянето на туристически услуги. Увеличава се срокът за категоризиране от кметовете на общините – от два на три месеца. Предвижда се възможност за проверки от длъжностни лица от Министерството на туризма на лица, извършващи туристически услуги както на обектите, така и на дейността. За установените нарушения ще се издават протоколи, които ще се изпращат в Комисията за защита на потребителите за налагане на наказания. След това Комисията за защита на потребителите има задължението да уведомява Министерството на туризма за предприетите действия, наложените наказания и резултатите от тях. Увеличава се горната граница на имуществените санкции – от 1000 на 3000 лв. Въвежда се санкция в двоен размер при повторност на нарушението. Създадени са приложения за формуляри за предоставяне на информация във връзка с договори за туристически пакети. Определени са минималните лимити на отговорност при сключване на договори за задължителна застраховка в зависимост от декларирания оборот през последната година. С приемането на Законопроекта се намалява административната тежест при предоставянето на услуги по Закона за туризма. Предлагат се съответстващи промени в Закона за защита на потребителите. Вносителят декларира, че приемането на Законопроекта не е свързано с използването на допълнителни бюджетни средства. В писмено становище Националното сдружение на общините в Република България подкрепя Законопроекта и предлага конкретни бележки, включително по опростяване на бюрократичните процедури. Бургаската регионална туристическа камара е направила конкретни предложения по Законопроекта, в това число за създаване на контролно звено в Министерството на туризма; обособяване на туристическа полиция в отделни региони; двойно и тройно увеличаване размера на санкциите. Председателят на Комисията за защита на потребителите господин Маргаритов подкрепи Законопроекта, но изрази становище, че при дублиращата контролна дейност не се постига намаляване на административната тежест и няма как да наказва по констативни протоколи, съставени от Министерството на туризма. Служителите в Комисията за защита на потребителите извършват контролна дейност по 12 закона и няма обособено звено за контрол на туристическата дейност, което да бъде прехвърлено в Министерство на туризма. последвалата дискусия присъстващите представители на туристическия бранш подкрепиха промените в Законопроекта и изразиха становище за създаване на единна браншова организация с лидиращата роля на държавата. По този начин Министерството на туризма би могло да се разтовари от част от своите правомощия, като ги прехвърли на тази организация, и да засили контролните си функции, като не контролира само своята дейност. Народните представители от ПГ на ГЕРБ изразиха пълна подкрепа за Законопроекта, включително по предизвикващите дискусия § 62 и § 63. Народните представители от „БСП за България” подкрепиха по принцип Законопроекта, в частта му хармонизация и намаляване на административната тежест, потребителите, като поискаха отмяната на § 62 от внесения Законопроект, който касае извършването на контролна дейност от упълномощени лица от Министерството на туризма и налагането на наказания от Народният представител Петър Кънев изрази съмнение относно възможността за обединение на туристическия бранш в кратки срокове. На поставените въпроси министър Ангелкова уточни, че ще е необходимо прехвърлянето на 30 щатни бройки от Комисията за защита на потребителите, заедно с финансирането, за да бъде създадено контролно звено (инспекторат) в Министерството на туризма. Тя изрази несъгласие с позицията на председателя на Комисията за защита на потребителите. Във връзка с намаляването на административната тежест отпадат общо 19 вида документи като изискуеми при предоставяне на различните туристически услуги. След приключване на обсъждането и гласуване с резултати: „за” – 20 гласа, без гласове „против” и „въздържали се”, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.“

Благодаря, господин Председател. „ДОКЛАД на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерски съвет На редовно заседание, проведено на 18 януари 2018 г., Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г. От името на вносителите Законопроектът бе представен от госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма. Предложените промени в Закона за туризма се налагат на първо място от необходимостта в срок най-късно до 1 януари 2018 г. националното ни законодателство да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги за изменение на Регламент (ЕО) 2006/2004 и на Директива 2011/83/ЕС

Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите и да отмени Директива 90/314/ЕИО, която е транспонирана в Закона за туризма. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз и се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. С транспонирането на Директива (ЕС) 2015/2302 се цели хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и турагентите, които желаят да работят в целия Европейски съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Разширява се правната закрила при пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От обхвата на Закона се изключват служебните пътувания, организирани от компании и закупени на основание общо споразумение. Законопроекта се цели и изпълнение на Решение № 338 на Министерския съвет от 2017 г., с което се приеха мерки за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса чрез премахване на изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Чрез съответните промени в Закона за туризма отпада задължението за представяне на хартиен носител от гражданите и от бизнеса на удостоверителни документи при предоставяне на административните услуги по реда на Закона за туризма, в т.ч. се въвежда нов формуляр „заявление-декларация“, което в основната си част има декларативен характер за повечето от обстоятелствата, за които досега се изискваха удостоверителни документи преди промените. С приемането на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за туризма ще бъдат постигнати мерките за намаляване на административната тежест върху гражданите и бизнеса. За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директива (ЕС) 2015/2302, които се въвеждат в Закона за туризма, както и на другите изисквания на Закона към туристическите дейности, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление с 10 гласа „за“, 0 гласа „против“ и 4 гласа „въздържали се“

Комисията по образованието и науката разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември В заседанието взеха участие: от Министерството на образованието и науката – Деница Сачева – заместник-министър, професор Костадин Костадинов – съветник на министъра, Йорданка Петрова – парламентарен секретар; от Министерството на туризма – Ирена Георгиева – заместник-министър, и Антоанета Чолакова – старши експерт в дирекция „Туристическа политика“. Законопроектът бе представен от Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, която подчерта, че целта на предложените промени е да бъде транспонирана Директива (ЕС) 2015/2302 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2015 г. относно пакетните туристически пътувания и свързаните пътнически услуги. Със Законопроекта се разширява правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, включително и тези, закупуващи свързани туристически услуги. Уеднаквяват се условията и редът, по които те се предоставят, както и изискванията към доставчиците им. Отчетени са съвременните търговски реалности с навлизането на електронната търговия и в сферата на туризма. Постига се хармонизация на българското законодателство със законодателството на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Осигурява се равнопоставеност на туристическия пазар, създава се възможност за взаимно признаване на защитата на потребителите от страните – членки на Европейския съюз, в случай на несъстоятелност на търговците. Със Законопроекта се предлага изискванията към стандартните пътувания изцяло и задължително да се прилагат и към пътуванията с обща цена за децата и учениците. Намалява се административната тежест отпадат 19 вида документи, които засягат предоставянето на почти всички 35 административни услуги по Закона за туризма. Прецизират се текстовете относно начина на осъществяване на контрол, предвижда се възможност за взаимодействие между контролните органи чрез предоставяне на информация или участие в съвместни проверки. Приемането на Законопроекта няма да доведе до необходимост от допълнителни средства и съответно до промени в бюджета на Министерството на туризма. Заместник-министър Деница Сачева изрази становището на Министерството на образованието и науката – Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за туризма е съгласуван без бележки. В последвалата дискусия взеха участие народните представители Милена Дамянова, Галя Захариева, Ирена Анастасова и Ася Пеева. Народният представител Милена Дамянова представи становището по внесения Законопроект на госпожа Ваня Кастрева началник на Регионалното управление по образование – София-град, получено с писмо в Комисията, за отпадане от чл. 79, ал. 4 от Закона за туризма на текста, който касае одобрението от началника на съответното регионално управление на образованието на договора, който се сключва между туроператора и съответно директора на детската градина и училището. Ирена Анастасова изрази мнение, че договорните отношения между туроператора и детската градина, съответно училището, трябва да бъдат прецизирани, тъй като не следва училището да има финансови ангажименти за средства, които не са от неговия бюджет, а се заплащат от родителите. Галя Захариева отбеляза с притеснение, че със Законопроекта се предлага регламентираната в Закона забрана за нощни пътувания на деца и ученици да се урежда с наредба. Подчертана бе необходимостта между първо и второ четене представители на Министерството на образованието и науката и на Министерството на туризма да обсъдят предложените текстове, които касаят пътуванията на деца и ученици. На поставените от народните представители въпроси отговориха заместник-министър Ирена Георгиева и заместник-министър Деница Сачева. След проведено гласуване с резултати: без „против“ и „въздържали се“ – 6, Комисията по образованието и науката предлага на Народното събрание

Следващият доклад е на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове. Заповядайте, господин Вигенин.

гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет на 30 ноември 2017 г.“ На свое редовно заседание, проведено на 13 декември 2017 г., Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, внесен от Министерски съвет на 30 ноември 2017 г. Законопроектът беше представен от госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, госпожа Лиляна Арсова – главен директор на Главна дирекция „Туристическа политика“ на Министерството на туризма, и госпожа Антоанета Чолакова – старши експерт в същата дирекция. Изменението в Закона за туризма се налага с цел привеждането му в съответствие с Директива (ЕС) 2015/2302 на Европейския парламент и на Съвета в срок най-късно до 1 януари 2018 г. Директива 2015/2302 има за цел да изясни и да модернизира обхвата на защитата на туристите чрез изменение на действащите разпоредби на Европейския съюз за защита на потребителите и да отмени Директива 90/314/ЕИО, която е транспонирана в Закона за туризма. С нея се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз и се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения, независимо от националното право, приложимо към договора. Директива (ЕС) 2015/2302 разширява и правната закрила за пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. С приемането на Проекта на ЗИД на Закона за туризма и с транспонирането на Директивата се цели хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в Европейския съюз по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти. Това от търговска гледна точка намалява пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и турагентите, които желаят да работят в целия Европейския съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. Чрез транспонирането на Директивата се разширява правната закрила при пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. От обхвата на Закона се изключват служебните пътувания, организирани от компании и закупени на основание общо споразумение. Чрез Проектозакона се цели да се намали административната тежест, както и да се засили ролята на взаимното признаване на защита в случай на несъстоятелност. За да се гарантира по-ефективен контрол за спазването на изискванията на Директивата, които се въвеждат в Закона за туризма, както и на другите изисквания на Закона към туристическите дейности, са прецизирани текстовете относно начина на осъществяване на контрол. В резултат на транспонирането на Директивата ще се прилагат общи правила за формиране на туристически пакети и за организиране на туристически пътувания в рамките на Европейския съюз, като ще се гарантира на търговци и туристи спазването на техните права и задължения независимо от националното право, приложимо към договора. Би следвало да се разшири правната закрила на пакетните туристически пътувания върху всички потребители, които купуват туристически услуги за същото пътуване или почивка. Предвижда се хармонизиране на българското законодателство с това на останалите държави в по отношение на дейността на туроператорите и туристическите агенти и се очаква да се намаляват пречките пред трансграничната търговия за туроператорите и туристическите агенти, които желаят да работят в целия Европейския съюз, като се осигурява равнопоставеност на туристическия пазар. последвалата дискусия господин Иван Иванов – член на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, отправи питане какво налага измененията в чл. 22, който предвижда промени в начина на учредяване на организация за управление на туристически район. въпроси и контрол на европейските фондове, попита на каква база се определят санкциите, предвидени в Законопроекта. В отговор госпожа Ирена Георгиева – заместник-министър на туризма, сподели, че промяната в чл. 22, произлиза от необходимостта за намаляване на административната тежест.

поради което би било добре да се прегледат още веднъж текстовете и между първо и второ четене да бъдат отразени по възможност предложенията, направени от различни общини и неправителствени организации. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове предлага с 6 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за туризма, № 702-01-52, внесен от Министерския съвет

тишина и спокойствие. Откривам разискванията по първото гласуване на Законопроекта на Закона за туризма. Имате думата за изказвания.

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Предлаганите промени в Закона за туризма са в три основни насоки. Какво е мнението на групата на БСП по тези насоки? Първо, първата основна промяна е транспониране на Европейската директива, която касае пакетните туристически услуги. Тук искам да обърна внимание, че вече малко сме закъснели, тъй като тя трябваше да бъде приета дори на второ четене най-късно до 31 декември 2017 г. Второ, това е една от немногото европейски директиви, която основно защитава правата на потребителите на пакетни туристически услуги, а не на корпорациите, както е в повечето европейски директиви. Така че тук ние нямаме проблем да подкрепим тази част от промените в Законопроекта. Втората основна насока с промените това е свързаното с облекчаване на административната тежест за бизнеса и отпадане на изискването за предоставяне на някои документи на хартиен носител. Тази промяна също се подкрепя от нашата група. Спорното предложение за промяна, което ние не подкрепяме, е в третата част и то касае контрола, който се изисква от Министерството на туризма – да се създаде контролно звено. Между другото, четейки стенограмата от заседанието на Министерския съвет, установявам, че дори самият Министерски съвет не подкрепя тази промяна, и тук аз смятам, че Министерството на туризма е направило ей така малко своеволие, като е

Министерството на туризма предлага създаване на специално звено, което да контролира туристическите обекти. В определени условия, ако бизнесът е обединен и той категоризира и сертифицира своите обекти по европейски и световни стандарти, тогава няма нищо по-добро от това държавата, респективно Министерството на туризма, да осъществява контрол, дори е задължително. Но, за съжаление, в нашия случай ние нямаме такова обстоятелство, защото туристическият бранш в момента е силно разделен. Има над 200 браншови организации в туристическия бранш. Така че още нямаме такова обстоятелство, което да ни накара да подкрепим създаване на такова звено в Туристическото министерство. На този етап според нас е неприемливо министърът на туризма и Министерството на туризма да законодателства, да категоризира, сертифицира и в същото време да се самопроверява. на потребителите, който до момента извършва тази дейност. Той има офиси във всичките областни и окръжни градове на страната. Ако допуснем тази промяна, която се предлага от Министерството, да се командироват служители от Министерство на туризма – примерно група от двама-трима проверяващи от Министерство на туризма, които да отидат до Варна, да констатират нарушения в дадени туристически обекти, след което да напишат констативен протокол и да се сезират КЗП. След това КЗП да отиде отново да провери тези обекти и да състави съответно необходимите актове, ако се открият нарушения. Това според нас е неоправдано. Първо, защото се

такъв пример, ще струват около 1000 лв. на Министерството във вид на командировки, нощувки, пътувания и така нататък. В същото време след като са установили проблем проблем в даден туристически обект, трябва отново да сезират КЗП, която да направи повторна проверка. Другото е, че в самите проверявани субекти се се създават предпоставки и усещане за свръхконтролираност. Така че като цяло ние ще подкрепим на първо четене Законопроекта, предложен от Министерския съвет, а между първо и второ четене ще направим съответните предложения за отпадане

с това завършихме първото гласуване на този закон. Преминаваме към следващата точка от дневния ред: ВТОРО ГЛАСУВАНЕ

Уважаеми господин Председател, дами и господа народни представители! Доклад относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност, № 754-01-75,

„Закон за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност.“ Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона.

„Ограничение на правомощията Чл. 31а. Временният синдик и синдикът нямат право до датата на откриване на процедурата по осребряване имуществото на банката да заличават учредени от длъжници обезпечения, с изключение на случаите, при които вземането на банката е погасено изцяло чрез парично плащане.“

още повече параграфът, който се предлага, противоречи на чл. 119 от Закона за задълженията и договорите, а именно че: с погасяването на главното вземане се погасяват и произтичащите от него допълнителни вземания, макар давността по тях още да не е изтекла. С прехвърлянето на главното вземане се прехвърлят и дадените за него облекчения. При подготвяне на главното вземане се подготвя и акцесорното. С настоящото предложение се уреждат правоотношения отпреди години по нов ред и начин, което е нещо абсолютно недопустимо.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 2: „§ 2. Създава се чл. 60б: „Недействителност на сделки, извършени от трети лица Чл. 60б. (1) Недействителна по отношение на банката и на кредиторите на несъстоятелността е всяка сделка, при която вземане с произход от банката е прехвърлено на трето лице, независимо от броя на прехвърлянията, ако в резултат на тази сделка в патримониума на лицето, разпоредило се с вземането, не е постъпило в разумен срок имущество парични средства или актив, различен от вземане за цена по сделка, съразмерно на прехвърленото вземане. (2) В случай че сделката по ал. 1 бъде обявена от съда за недействителна, третото лице губи качеството си на кредитор спрямо други лица, ако вземането му се основава на придобити в резултат на тази сделка права. По искане на банката или на кредиторите по несъстоятелността се спират всички висящи съдебни, съдебно-изпълнителни производства и/или производства по несъстоятелност, с предмет вземането на третото лице, до влизане в сила на съдебното решение по ал. 1. (3) Синдикът, временният синдик или фондът могат да предявяват искове пред съда по несъстоятелността за обявяване на недействителността на сделка или на поредица от сделки по ал. 1, в 5-годишен срок от откриването на производството

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Отново сме против предложените нормативни актове. Предложеният нов чл. 60б 60б се опитва да коригира неефективността, в смисъл на ефективност като възможни правни последици, а не като ефективност на водене на конкретни съдебни процеси.

Нормата на чл. 60б противоречи на основните начала и принципи на търговската несъстоятелност. При търговската несъстоятелност Законът дава възможност за ревизия на сделки, извършени от длъжника в така наречения „подозрителен период“. И към момента имаме и разполагаме със законови средства, така наречения „Павлов иск“. В мотивите, които се предлагат, не става ясно колко „Павлови иска“ са заведени или са образувани дела по тях в съдебното производство по несъстоятелността. Другото, на което също искам да обърна внимание по отношение на таксите, които да отпаднат във връзка с търговската несъстоятелност. предразполага една неравнопоставеност между държавата и частните кредитори. В Конституцията изрично е записано, че всички държавни и частни лица са равни пред закона.

Емил Караниколов ще отговори на един въпрос от народните представители Димитър Данчев и Драгомир Стойнев. - министърът на енергетиката Теменужка Петкова ще отговори на един въпрос от народния представител Искрен Веселинов; министърът на културата Боил Банов ще отговори на един въпрос от народния представител Иво Христов; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков ще отговори на пет въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Кольо Милев и Таско Ерменков; Любомир Бонев; Станислав Владимиров; Николай Тишев; - министърът на труда и социалната политика Бисер Петков ще отговори на два въпроса от народните представители Кристина Сидорова, Теодора Халачева и Севим Али; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще отговори на три въпроса от народните представители Иван Валентинов Иванов; Слави Нецов;

един въпрос от народния представител Христо Проданов към министъра на икономиката Емил Караниколов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов. Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участват заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева; министърът на финансите Владислав Горанов. Следващото редовно